Доброго ранку, шановні народні депутати України та гості Верховної Ради! Я прошу народних депутатів підготуватись до реєстрації. Я прошу зареєструватись, колеги.

318 народних депутатів зареєструвались в сесійній залі. Ми можемо, ми розпочинаємо ранкове пленарне засідання Верховної Ради України, я оголошую його відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нас дні народження у наших колег ВладиславаДаніліна з "Народного фронту". Давайте привітаємо пана Владислава, віка і здоров'я бажаємо вам! І Андрія Шиньковича, шановний пане Андрію, також наш колега з "Блоку Петра Порошенка", вітаємо вас, віка і здоров'я! Колеги, сьогодні у нас традиційна година "запитань до Уряду". І в пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету Міністрів України на чолі з Першим віце-прем'єром СтепаномКубівим. Я прошу привітати наш шановний уряд. вітаємо вас, колеги. І я хочу нагадати, що Голова Верховної Ради України Андрій ВолодимировичПарубій разом з парламентською делегацією сьогодні перебуває у відрядженні у Кишиневі. Так само у відрядженні сьогодні наш шановний Прем'єр Володимир Гройсман. Тому сьогодні на нашому пленарному засіданні головуємо я і моя колежанка пані Оксана Сироїд. Власне, ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду" і регламент буде наступний. Виступи від Кабінету Міністрів міністра регіонального розвитку, віце-прем'єр-міністра Геннадія Геннадія Зубка, потім міністра юстиції Павла Петренка. Потім запитання від депутатських фракцій і груп. І потім запитання від народних депутатів України. до президії надійшла заява від двох фракцій: від "Блоку Петра Порошенка", а також "Народного фронту". І наші колеги готові замінити цю перерву на виступ. Я надаю слово голові фракції "Народний фронт" пануБурбаку. Пане Максиме, прошу вас. Шановні колеги, шановні головуючі, шановний народе України! Ще вчора з цієї трибуни виступав і поздоровляв всіх з перемогою, з тим, що Стокгольмський арбітраж став на сторону сторону "Нафтогазу" і ми виграли другий судовий позов проти "Газпрому", проти країни-агресора. І сума тих грошей, які не будуть забрані з кишень українців і не підуть країні-агресора, перевищує 60 мільярдів доларів. Але дивіться, що зробила Росія? Вчора зменшили тиск у газовій трубі і зменшили поставки Україні. Це така самаответочка від тої банди з Кремля, які роблять все для того, щоб у ці холодні дні заморозили Україну і затягнути зашморг на шиї України газовий. Але ми цьому не піддамося. Вчора вийшла заява "Нафтогазу". Я думаю, що кожен українець повинен підтримати "Нафтогаз України". Кожен українець повинен підтримати нашу Батьківщину з тим, щоб ми боролися разом з країною-агресором. Тому треба зараз нам всім разом і на 3-4 дні, це була пропозиція "Нафтогазу" і я її поділяю, і також закликаю вас всіх зробити, на 1-2 градуси зменшити температуру у ваших газових котлах для того, щоб ми спокійно пройшли опалювальний сезон. Газу у нас достатньо у газових сховищах, але ми всі разом повинні єдиним фронтом виступити проти газового монополіста "Газпрому", який використовує газ для шантажу як зброю. І ще раз звертаюся до наших європейських колег. Деякі з них так палко підтримують будівництво "Північного потоку-2", що готові навіть і зняти санкції з Росії. Газ для Росії, ще раз повторюю, – це зброя і шантаж. Тому Україна звільнилася, завдячуючи уряду Арсенія Яценюка, який у 14-му році ініціював позов у Стокгольмський арбітраж. Ми звільнилися від газового зашморгу. Не лізьте туди! І саме головне – Україна залишається надійним партнером і транзитером газу. Тому закликаю всіх українців ще раз: давайте разом всі об'єднаємося проти дій країни-агресора і газового монополіста. Тому знижуємо температуру у котлах на 1-2 градуси, 3-4 днів пройдемо разом це випробування і вистоїмо у нашій боротьбі. І наступні перемоги чекатимуть нас також. Слава Україні! Дякуємо вам за актуальний виступ. Шановні колеги, якраз уряд інформує про те, що після виступів віце-прем'єра і міністра юстиції 2 хвилини просить заступник міністра енергетики АнатолійКорзун для того, щоб поінформувати дійсно про стан в енергетиці на сьогодні. І, дійсно, ми хочемо від імені українського парламенту подякувати всій українській команді, яка захищала інтереси Україні в суді проти "Газпрому", подякувати і Прем'єру Володимиру Гройсману, Президенту Петру Порошенку і Прем'єру Арсенію Яценюку, його команді, які також розпочинали цей судовий процес. Ви великі молодці всі. Колеги, і за кілька годин ми, до речі, чекаємо хороших новин щодо звільнення двох українських політв'язнів Кремля. Як тільки вони будуть на українській території, ми про це з вами дізнаємося і зможемо їх привітати оплесками. А зараз я запрошую до слова віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку Геннадія Григоровича Зубка. Просимо вас.

відбулося рішення Стокгольмського арбітражу і було прийнято рішення на користь України, відбулося зниження тиску. І сьогодні засідав оперативний енергетичний штаб. Я думаю, що панКорзун дасть доповідь по цьому питанню, яким чином приймаються антикризові дії для того, щоб ще раз і ще раз зменшити навантаження на українську газотранспортну систему і таким чином не бути залежними від постачальників, які є, ну, вибачте, ненадійними. Ще раз хотів би наголосити, що безпосередньо для того, щоб Україна була енергонезалежною, нам потрібно ще раз і ще раз дивитися, яким чином потрібно зменшувати енергоспоживання. Хотів би ще раз доповісти з приводу того, що Верховна Рада завдяки своїм рішенням, завдяки спільній роботі Комітету профільного з і енергетики, Комітету профільного з житлово-комунального господарства і будівництва і інших народних депутатів, які активно включилися в цю роботу, зробила дуже важливий законодавчий прорив в минулому році, прийнявши декілька законів, які абсолютно змінили систему взаємостосунків між споживачем,надавачем послуг і можливості зменшувати енергоспоживання. Я би хотів би звернути увагу, що саме п'ять базових законів, які були прийняті, які були проголосовані, виконують два основних напрямки. В першу чергу це формування відповідального споживача: 417-й Закон,Закон про житлово-комунальні послуги, який конкретно дає можливість управляти своєю власністю, управляти своїми послугами, обирати того, хто буде надавати ці послуги, і саме головне, чітко розмежувати, де є відповідальність, де є права, де є обов'язки як надавача послуг, так і споживача. Також дуже важливий закон, який був прийнятий, Закон про комерційний облік, який встановлює конкретні терміни, конкретні рамки, конкретну відповідність по встановлюванню лічильників по теплу і по воді. До кінця 18-го року ми практично повинні перейти до обліку тепла. Два закони про енергоефективність будівель і Закон про фонд енергоефективності. Це саме два інструменти, які практично повинні надати не тільки можливість оцінити стан будинку, рекомендації, які повинні бути впроваджені, за рахунок яких будь-яке домогосподарство повинно отримати зниження споживання енергії, а ще і дати можливість технічної і фінансової підтримки домогосподарствам, які прагнуть зменшити своє споживання. Що дуже важливо. Саме згідно цих законів було розроблено понад 50 нормативних актів. Зараз іде імплементація цих нормативних актів. І я хотів би ще раз подякувати нашим народним депутатам, які активно приймали участь в цьому процесі –Альона Валеріївна Бабак, Олексій Рябчин, Олександр Домбровський, Дмитро Андрієвський – які долучилися до розробки цих законів. Але що головне, дуже потужна підтримка сьогодні Європейського Союзу в напрямку впровадження реформи енергоефективності. Ви знаєте, що велика команда Європейського Союзу, велика команда від уряду Німеччини, яка долучалася і до розробки цього законодавства, і до імплементації безпосередньо нормативних актів, і зараз ми очікуємо підписання фінансової угоди України з Європейським Союзом, яка надасть фінансово-технічну допомогу в розмірі 100 мільйонів на фінансування безпосередньо фонду енергоефективності. Уряд подав пропозицію до Верховної Ради. Верховна Рада в бюджеті 2018 року прийняла рішення про те, щоби спрямувати 1,6 мільярдів гривень безпосередньо на фінансування фонду. Для нас дуже важливо, що на цьому тижні відбулася імплементація нормативних актів, які дозволяють запустити роботу фонду, почати відбір Наглядової ради. Наглядова рада, яка потім буде відбирати вже дирекцію, як технічну, так і фінансову дирекцію фонду. І таким чином ми можемо, запустивши фонд, надати технічну і фінансову підтримку нашим домогосподарствам. Що дуже важливо, що до того часу, як буде введений фонд в запуск, ми розробили програму по "теплим кредитам". І з цієї програми 200 мільйонів гривень спрямовуються саме на підтримку і впровадженняенергоефективних заходів по багатоповерховому сектору, по ОСББ. Тому я би хотів би запросити наших спільних власників вже включитися в роботу, готуватися до того, щоби можна було готувати не тільки проекту документацію, а можна було би проводити обстеження свого житла. А також дивитися, яким чином можна реалізувати ці заходи для того, щоби була можливість зменшити до 50-60 відсотків енергії. Я б хотів би показати зараз карту України і подякувати нашим всім партнерам, органам місцевого самоврядування, міжнародним партнерам, народним депутатам мажоритарним. Які працюють над цим питанням - це питання створення об'єднання спільних власників. Ви знаєте, в 2015 році, коли ми починали, в Україні було всього 12 тисяч домогосподарств, які вже об'єдналися і які взяли на себе функцію управління, і які прагнуть не тільки управляти своїм майном, а й зменшити споживання. На сьогоднішній день ми маємо понад 20, практично 28 тисяч домогосподарств, які є в управлінні або в об'єднанні співвласників, або це є житлово-комунальні кооперативи. Що також для нас дуже важливо - це 417 Закон і житлово-комунальні послуги, закон, який був прийнятий в кінці минулого року, дає можливість також обрати управителя для управління своїм майном і також запровадити ще одну форму управління спільної власності. Це всі практично ті наші домогосподарства, які можуть потенційно бути споживачами як фінансової, так і технічної підтримки від Фонду енергоефективності. Саме багатоповерховий сектор, саме спільне управління власністю обране як кінцева мета для впровадженняенергоефективних заходів безпосередньо для Фонду енергоефективності. Зараз от ви бачите план-графік, яким чином ми бачимо запуск безпосередньо фонду. Але ще раз я наголошую, що до запуску фонду "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "ПриватБанк" партнери, які працюють по "теплим кредитам", готові надавати фінансову підтримку вже ОСББ, які готові залучати кредитні кошти для енергоефективних заходів. Я хотів би два слова сказати, яким чином буде працювати фонд. Я вже казав про фінансову підтримку з державного бюджету у розмірі 1 мільярд 600 мільйонів, а також про ту підтримку, яку ми розраховуємо отримати від Європейського Союзу в розмірі 100 мільйонів євро. Але що для нас дуже важливо? Не тільки фінансова підтримка, яка надається Європейським Союзом, а саме

найкращихенергоаудиторів, які будуть допомагати впроваджувати технології сучасні в Україні по модернізації житлового сектору. Ще раз наголошую, сьогодні в Європейському Союзі стандарти дозволяють зменшити енергоспоживання до 50 кіловат на 1 квадратний метр житла на рік. Українець сьогодні споживає понад 200 на один квадратний метр в житловому секторі у поточному році. Що для нас дуже важливо? Наблизити наших практично споживачів до рівня споживання, як є в Східній Європі, 80-50 кіловат на один квадратний метр. Саме технічна, фінансова підтримка повинна мотивувати людей для того, щоб інвестувати інвестувати кошти, підтримку отримувати від держави фінансову, також підтримку фінансову від наших міжнародних партнерів і таким чином зменшувати своє енергоспоживання. Ще раз хотів наголосити, що цей проект реалізується спільно, тому безпосередньо з нашими міжнародними партнерами ми визначили, що буде паралельно з Фондом енергоефективності створениймультидонорський фонд, який буде безпосередньо і приймати участь у роботі Фонду енергоефективності, і безпосередньо співфінансувати енергоефективні заходи від домогосподарств. Один із представників наших європейських партнерів буде входити в Наглядову раду фонду, поки що ще угода не підписана, але попередньо вже визначено, що це буде IFC Міжнародна фінансова корпорація, яка буде входити в наглядову раду. Це також є для нас дуже дуже важливо для того, щоб бачити як прозору роботу фонду, так і можливість залучення сучасних рішень по технології і по залученню фінансів у фонд. Ще раз хотів би наголосити, корпоративне управління фондом воно вже розроблено. Ми вже прийняли на уряді перші нормативні акти, і я запрошую всіх активних бажаючих фахових, професіональних експертів долучатися до конкурсу по відбору в Наглядову раду. Ще раз хотів би наголосити, ви знаєте, робота фонду буде діяти як підтримка багатоповерховому сектору і домогосподарствам. Але маршрутна карта проведенняенергоефективних заходів вона є не дуже простою. Я би сказав, дуже потрібно бути фаховими людьми для того, щоб впроваджувати енергоефективні заходи. Тому я би хотів ще раз наголосити на тому, що нам потрібна така велика комунікаційна компанія, що саме потрібно зробити ОСББ для того, щоб в першу чергу зрозуміти, в якому стані є будинок, отримати рекомендації, обратиенергосервісну компанію, провести проектні роботи, і саме головне – ефективно використати кошти як безпосередньо свої власні, так і кошти, які можуть бути надані в підтримку державою і від мультидонорського фонду. Тому будуть в першу чергу розроблені прості продукти, які допоможуть зробити декілька кроків. Перший крок – це встановити ІТП, зробити регулювання подачі тепла, утеплювати безпосередньо місця загального користування, але вже і потім другим і третім кроком зробити повну модернізацію будинку, і це стосується не тільки утеплення зовнішніх конструкцій, а ще й модернізації інженерних систем всередині будинку. Я б хотів би ще раз показати зараз модель розрахунку повернення тих інвестицій, які вкладаються домогосподарствами. Якщо можна, повернути слайд, який показує, що за рахунок економії не тільки можна повернути кошти, а не щорічно їх витрачати, а ще й, так сказать, мати економію для заощадження родинного бюджету. Тому для нас дуже важливо, щоби саме напрямок економії енергоспоживання був загальним трендом в Україні. Ми розуміємо про те, що 80 мільярдів субсидій, які на сьогоднішній день щорічно витрачає наша держава? – це величезні кошти, які витрачаються витрачаються і не повертаються. І нам дуже хотілось би, щоби ті кошти, які сьогодні направляються на енергоефективність, були саме тими інвестиціями, які дадуть можливість зменшити енергоспоживання, які дадуть можливість стати енергонезалежною нашій державі і які дадуть можливість показати, що Україна є надійним партнером не тільки по різним напрямкам в Європейському Союзі, але ще й саме головне – по транзиту газу, який сьогодні споживає Європейський Союз. Дякую за увагу, Дякуємо, шановний віце-прем'єре, просимо вас пройти до вашого робочого місця. Павла Петренка. І потім доєднався до урядової команди міністр енергетики ІгорНасалик. Ми надамо йому також право виступу задля інформації про те, що відбувається сьогодні в енергосистемі України в зв'язку із останніми деструктивними діями Російської Федерації. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні українці! Я хочу сьогодні в своєму виступі проінформувати про хід виконання тих законодавчих ініціатив, які були прийняті Верховною Радою вкінці минулого року. Як сказав відомий французький письменник і громадський діяч Віктор Гюго, для мене не важливо, на чиєму боці сила, важливо те, на чиєму боці право. І низка законодавчих ініціатив, які були розроблені спільно українським урядом і українським парламентом в минулому році, які стосуються саме захисту прав українців, почали діяти. Хочу почати з того, щоб подякувати лідерам фракцій українського парламенту: МаксимуБурбаку, Олегу Ляшку, Артуру Герасимову, Ірині Луценко і багатьом-багатьом депутатам, які в минулому році підтримали своїм голосування надзвичайно важливий закон, який посилює відповідальність злісних неплатників аліментів перед своїми дітьми. Цей закон діє трошки менше місяця і ми бачимо величезний поштовх вперед шалені результати, які підтверджують, що ті діти, які залишилися без батьківської опіки, ті діти, які були жертвами фактично безвідповідальності своїх батьків, почали отримувати ту мінімальну соціальну підтримку у вигляді аліментів, які їм заборгували їхні батьки. Мова іде про 600 тисяч дітей, 600 тисяч українських дітей, які щомісяця не отримували кошти на їжу, на одяг, на своє нормальне виховання. Тільки спочатку минулого року Міністерством юстиції України на підставі цих чинних норм закону і новацій, які ми з вами прийняли, стягнуто на користь українських дітей близько півмільярда гривень, 450 мільйонів гривень, мова іде про 441 тисячу дітей. Хочу нагадати, які новації були прийняті. низка обмежень і заборон для тих осіб, які є злісними неплатниками аліментів, які понад 6 місяців не платять аліменти своїм дітям, заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами, обмеження у полюванні і користуванні зброєю і суспільно корисні роботи. Хочу на сьогоднішній день вас поінформувати, що за ці три тижні роботи нового закону 160 мільйонів гривень було стягнуто на користь українських дітей. Ми відкрили публічний реєстр неплатників аліментів як дошку ганьби, де є всі батьки, які забули про своїх дітей, незалежно від їхнього статусу, посад і статків. Цей реєстр і ці заходи ми вживаємо до всіх: чи то депутати, чи то чиновники, чи то підприємці. І я хочу сказати, що українські мами і українські діти вам кажуть "дякую". Наведу декілька прикладів. Це конкретні приклади, які зараз ми маємо з українських областей, українських районів. По всій країні Міністерство юстиції запустило мобільні групи, які виконують судові рішення по стягненню аліментів. Декілька прикладів. До прикладу. Київська область. Дві громадянки до нас звернулися про те, що батьки не платять аліменти їхнім дітям декілька років. Один з цих батьків – це депутат міської ради одної з партій, другий – відомий підприємець в Київській області. Уявіть собі, цей підприємець для того, щоб не платити аліменти, влаштувався водієм до свого друга-депутата і отримував мінімальну зарплату. Державні виконавці через публічні реєстри дізналися про їхнє майно і нарахували нарахували їм аліментів заборгованість на півмільйона гривень на двох. Зараз арештоване все майно і всі активи цих горе-батьків. Інший випадок. Одеська область, Білгород-Дністровський район. Мама двох неповнолітніх дітей протягом 8 років намагається стягнути аліменти з горе-батька, а він є власником такого маленького транспортного підприємства, який переоформив всі автомобілі на своїх підставних осіб. Державними виконавцями на підставі тих норм, які ви проголосували, було арештовано все майно і стягнуто на користь цих дітей 31 тисяча євро. Інший випадок. Місто Київ. Горе-батько мав борг 600 тисяч гривень перед своїми трьома дітьми. Через ці норми, які ви прийняли, у нього був забраний теплоходик, яким він користувався і їздив по Дніпру, був реалізований і погашений борг перед малолітніми дітьми. Таких випадків є дуже-дуже багато, і це ваша заслуга, тому що саме ви звернули вперше за 25 років увагу на цю проблему, яка є, дійсно, соціальним болем і соціальною проблемою українського суспільства. Три мільйони українських дітей, як мінімум, ростуть у неповних сім'ях. Три мільйони українських дітей не мають повної батьківської опіки. Це ті діти, які фактично, за яких ми маємо з вами потурбуватися. Цей закон почав діяти, він дає перші результати. Є дуже багато істерики у певних горе-батьків, які розповідають, що їхні права порушуються. Я хочу до них звернутися: нешановні такі горе-батьки, чоловіки, які не платять аліменти, перестаньте жалітися, підіть заробіть гроші і заплатіть своїй дитині, і тоді ви виконаєте точно свій моральний і людський обов'язок перед тою дитиною, яку ви народили на цей світ. Хочу вас так само проінформувати, що ми не будемо зупинятися на цих новаціях. І ми маємо зараз низку ініціатив як український уряд, які будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів по утриманню дитини. Наразі зараз на рівні закону встановлена занадто низька мінімальна соціальна норма для дітей, які отримують аліменти. Якщо батько не має роботи або має мінімальну зарплату, він платить тільки близько 900 гривень на користь цієї дитини. У нас є ініціатива, щоб цю суму мінімальну підняти хоча б до 2 тисяч гривень, і для цього є всі обґрунтовані розрахунки. Так само є пропозиція стимулювати тих батьків, які виховують своїх дітей і вкладають у цих дітей, через відповідні податкові і соціальні пільги. Я звертаюсь до народних депутатів, до співавторів попередніх законів. Є можливість об'єднатися зусиллями уряду і українського парламенту, і вже в березні місяці напрацювати і подати до парламенту низку законодавчих ініціатив, які будуть продовжувати нашу і наш проект "Чужих дітей не буває". Сотні тисяч українських дітей зараз нам кажуть дякую, тому що дійсно вони отримують ті кошти, які їм заборгували протягом багатьох років. Друга важлива ініціатива, яка була прийнята в українському парламенті, - це Закон "маски-шоу стоп". Він так само почав працювати з кінця минулого року. Нагадаю, які були новації по цьому закону. Це заборона свавільних обшуків у представників бізнесу, обов'язковавідеофіксація всіх слідчих дій, заборона на порушення повторне кримінальних справ для того, щоб тиснути, вибивати хабарі з українських підприємців; фіксація судових процесів у кримінальних справах щодо проведення обшуків на підприємствах. Цей закон почав діяти. Так, він дає перші позитивні результати, так, стало менше обшуків, так, почали фіксуватися всі обшукові дії на відео, так, почали допускати адвокатів. Але ми як український уряд фіксуємо те, що певні правоохоронні органи займаються "творчістю" (в лапках), щоб обходити цей закон і далі продовжувати наживатись на українських підприємцях. Ми фіксуємо випадки, коли правоохоронні органи продовжують відкривати одні і ті самі кримінальні справи по тим самим фабулам, міняти декілька слів в цих кримінальних справах і тиснути на підприємців, щоб отримувати з них хабарі. Коли звертаються такі підприємці до суду, суд каже, що, вибачте, правоохоронний орган, так, дійсно, та сама кримінальна справа, тоесть та сама фабула. Але у фабулі змінено два слова: замість "директора підприємства" написано "директор і бухгалтер підприємства". Я вважаю, що ганебне явище і ганебні факти, які ми фіксуємо. Хочу вам доповісти, що з вчорашнього дня запрацювала спеціальна комісія на підставі закону, яку очолює Прем'єр-міністр України, яка буде здійснювати моніторинг такого роду справ і буде давати жорстку оцінку діям правоохоронних органів і їхнім керівникам. Але я звертаюсь до вас, українських парламентарів, тих людей, які дійсно системно підтримують український бізнес. Ми пропонуємо як Міністерство юстиції низку додаткових технічних змін до Кримінально-процесуального кодексу, який унеможливить навіть таку творчість наших правоохоронців. Я дуже прошу, щоб буквально в березні місяці ми подали такі зміни і ми спільно з вами їх проголосували. Паралельно з цим ми зробили дошку ганьби тих правоохоронних органів і тих конкретних слідчих і прокурорів, які продовжують займатися наживанням і наживою, фактично мародерством, над українськими підприємцями. У нас з вами дуже багато роботи. І я щиро хочу ще раз подякувати українському парламенту за підтримку і фактично в просуванні таких важливих ініціатив, які стосуються сотень тисяч і мільйонів українців. І я переконаний, що тільки спільними зусиллями, тільки об'єднанням над такими темами, як стягнення заборгованості по аліментам, стягнення заборгованості по заробітній платі, підтримка українського реального сектору економіки, підтримка тих активних українців, які зараз творять майбутнє, і підтримка наших українських дітей, які будуть творити майбутнє через десятиріччя, ми зробимо успішною українську державу. Точно буде вона успішною і переможе будь-яких зовнішніх і внутрішніх ворогів. Дякую вам. Слава Україні! увага, тому що дуже актуальна інформація від міністра енергетики ІгоряНасалика. Я прошу увімкнути мікрофон. І потім ми записуємось на запитання. Будь ласка, надайте парламенту інформацію відносно того, наскільки сьогодні наша газотранспортна система захищена і наскільки сьогодні український уряд готовий забезпечити населення, громадян, українців необхідною електроенергією, газом і іншими важливими речами. Будь ласка, можете з трибуни, 3 хвилини, просимо вас. Добрий день, шановні народні депутати! Добрий день, українці! Перш за все хочу сказати, що, по інформації голови правління НАК "Нафтогаз України", яка була вчора озвучена, у зв'язку з невиконанням "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань, які були визначені Стокгольмським судом, і поверненням передоплати, яка була проплачена НАК "Нафтогазом України", НАК "Нафтогаз України" стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої державипорядка 15-20 мільйонів кубів газу. Вчора ж це питання було піднято Президентом нашої держави на Раді національної безпеки і оборони. Моментально спільно з урядом вчора пройшло засідання кризового штабу, яке очолював Степан Іванович Кубів. По результатам цього засідання і згідно статті 6 Закону про ринок газу в Україні і наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості протокольним дорученням

всіма обласними державними адміністраціями. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми працюємо всі без виключення в штатному режимі. План дій, який передбачений, починаючи з сьогоднішнього дня, він передбачає: перше – перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економитипорядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Щоб ввести це рішення, міністерство в півдесятої звернулося у Секретаріат європейський і проінформувало, що на протязі 5 днів, а саме на такий термін введений План національних дій, ми будемо використовувати мазут. Друге. Ми ввели згідно наказу, починаючи з сьогоднішнього дня, рекомендували, вірніше, не рекомендували, а навіть сказали повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим у цих закладах був у у мінімально допустимих нормах. І третя позиція. Ми звернулися до виробничих об'єктів, щоб переглянули план дій з умовою економії газових ресурсів. Згідно балансу проблематика є порядку до 5-6 березня, далі ми будемо працювати згідно балансу. Але план дій, який передбачений, я думаю,

Будь ласка, від Радикальної партії, від фракції Радикальної партії запитання звучить від народного депутата Ляшка. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Від фракції Радикальної партії запитання до уряду. Пане Перший віце-прем'єр-міністре, виграла Україна Стокгольмський арбітраж, 2,6 мільярди доларів маємо отримати від "Газпрому". Як ви збираєтесь потратити ці гроші? Скільки буде витрачено на збільшення видобутку власного газу, щоб менше купувати імпортного? І що робить уряд для того, щоб знизити українцям вартість тарифів по житлово-комунальних послугах? Я сподіваюсь, ви знаєте, що люди платять останнє за комуналку, і потім уже чим годувати сім'ю не залишається грошей. Ми вимагаємо від вас підтримати програму "План дій Радикальної партії" по зниженню ціни на газ, по зниженню вартості тарифів,енергомодернізація, збільшення видобутку власного газу, і це як результат – незалежність, збільшення доходів українців, і менше обкрадають людей на комуналці. Що ви робите, щоб люди менше… ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання зрозуміле. Будь ласка, СтепануКубіву, Першому віце-прем'єру, прошу ввімкнути мікрофон. 10:36:03 Дякую за запитання. Вчора Президент України на Раді національної безпеки і України чітко подякував і всім депутатам, уряду Арсенія Яценюка,Гройсмана, і команді юристів Міністерства юстиції і "Нафтогазу", які показали правову сторону даного питання. 2 мільярди 200 – це велика сума для України, особливо в період енергетичної незалежності і побудови системи. Ви бачите, що сам виграш сьогодні розбудив "північного звіра", який робить все те, щоб посварити нас з сусідами щодо енергетичної безпеки. Вчора відповідно під… за дорученням Прем'єр-міністра і Президента України була проведена нарада щодо забезпечення енергетичної незалежності в період важких пониження температур, про що доповідав міністрНасалик. Друге важливе питання, що ГеннадійЗубко і міністр енергетики Насалик провели відповідну роботу з обласними адміністраціями щодо правильного розподілу і використання тих коштів для енергетичної незалежності і модернізації, і мінімальних затрат для енергетики. Друге. Друге і важливе. Я чув сьогодні виступ вашого одного з депутатів, який, пана ВіктораГаласюка, який чітко ставив питання сьогодні в прямому ефірі щодо використання. Кошти будуть витрачені, а, вірніше, інвестовані для виконання програми уряду, Президента і Верховної Ради, які затверджені на 2018 рік через бюджет, і програми, яка сьогодні носить трирічне бюджетне фінансування і макропоказники. Це буде спрямовано для покращення життя людини. А відносно тарифів відповідно пан ГеннадійЗубко.

розвитку газового сектору, який передбачають в 2020 році взагалі позбутися експорту. От я на всю Україну сьогодні хочу сказати дві цифри. Україна має захищених запасів газу в 1 трильйон,

Про що це говорить, що Україна може добувати як мінімум 80 мільярдів кубів власного добутку. Якщо цей процес піде так, як передбачено урядом, я більше чим переконаний, що питання тарифів стояти не буде. Дякую. Зараз ідуть запитання від депутатських фракцій, потім ще будуть від депутатів, бо колеги уточнювали цей момент. Будь ласка, від "Самопомочі" пані Романова. А, панСеменуха. Прошу. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, уряд грубо помилився при обрахуванні розміру пенсій… при осучаснені пенсій в четвертому кварталі на декілька мільярдів гривень. Зверніть увагу, що відбувається в січні. Уряд знов помиляється, і Пенсійний фонд України за результатами січня знову звертається за позикою в декілька мільярдів гривень. Ми досі не чуємо публічних пояснень від уряду, Пенсійного фонду України, чому це сталося. Чи через банальну неспроможність порахувати, чи через те, що колосально зменшилась кількість платників єдиного соціального внеску, чи банально бізнес пішов в тінь. Замість того, щоб вжити невідкладних заходів, стимулювати економіку, уряд фактичною своєю Постановою 1104 встромляє кинджала в спину бізнесу, причому насамперед малому і середньому бізнесу. Мова йде про фактичне скасування мораторію на перевірки бізнесу. я звертаю увагу, що замість того, щоби вжити невідкладні заходи, провести ліберальну податкову реформу, уряд знову залазить в кишеню малому і середньому бізнесу. "Самопоміч" вимагає негайно провести ліберальну податкову реформу. Будь ласка, на це запитання буде відповідати міністрсоцполітики Рева. Просимо, Анатолію Реві мікрофон. 10:40:40 РЕВА А.О. Шановний пане народний депутатСеменуха! Насправді помилився не уряд, а помиляєтесь ви, коли оголошуєте таку інформацію. Бюджет Пенсійного фонду складається як з власних доходів від єдиного соціального внеску, так і з державної дотації, яка передбачена державним бюджетом. Планом на цей рік передбачено 208 мільярдів гривень власних надходжень Пенсійного фонду і 139 мільярдів надходжень з державного бюджету. Для порівняння: в 2016 році власних надходжень – 112 мільярдів,

доходи Пенсійного фонду ростуть майже на 50 мільярдів гривень. Протягом січня і лютого Державне казначейство виплачувало перерахунки тільки тих коштів, які надійшли за рахунок ЄСВ. Так от, за рахунок ЄСВ надійшло більше передбаченого планом на 3,5 мільярда гривень. Ви можете переконатися в цьому, піднявши цифри Пенсійного фонду і Державного казначейства. Державним бюджетом України практично не фінансувалися видатки Пенсійного фонду, і тому Пенсійний фонд брав позичку в Державному казначействі. Тому говорити про те, що проблеми Пенсійного фонду із-за того, що хтось пішов в тінь, не відповідають дійсності. І стосовно ліберальної реформи. В 2016 році ліберальна реформа, яку провели, знизивши ЄСВ з 38 до 22 відсотків, привела до того, що 65 мільярдів гривень було передано передано великому бізнесу, який забув повернути ці кошти людям. І сьогодні проблеми Пенсійного фонду виникли внаслідок непродуманих так званих ліберальних реформ. Тому я дуже прошу бути уважним і бути об'єктивним при оцінці ситуації в Пенсійному фонді. Дякую за увагу. Шановні колеги, давайте репліками. Шановні колеги, ви задали ваше запитання, дві фракції? Ще сім фракцій чекають своєї черги, п'ять, вірніше. Поводьте себе коректно, як в українському парламенті. Зараз запитання від групи "Відродження" і Антон Яценко його задає, як правило, ми ці питання задаємо з місця. Ви хочете з трибуни? Дякую дуже. Чому з трибуни? Тому що, на жаль, вже з місця декілька разів задавалися питання, і вони не знаходять відповіді. Питання перше до панаКубіва і міністра охорони здоров'я, в.о.міністра Супрун. А що саме зроблено по Аріні Мовчанюк? Ви знаєте, ця дитина, яка потребує лікування. Питання друге. Є такий препараттрамадол, який лікує дитячу онкологію, і зараз по всій Україні діти не отримують цей препарат, тому що хтось його не встиг закупити і обіцяють лише в ІІ кварталі. Пані Супрун, як так сталося, що діти сьогодні залишилисяонкохворі без лікування, поясність, будь ласка, нам тут? І останнє питання, воно стосується до міністра фінансів. В бюджеті України на цей рік незаложено в Програму 2301400, не потрапила пропозиція Асоціації серцево-судинних хірургів щодо збільшення фінансування до 100 мільйонів гривень на закупівлю державних серцевих імплантів, оклюдерів. І теж також стосується дітей, тому що вони потрібні саме для дітей… Будь ласка, питання зрозуміле. Будь ласка, пані Супрун відповідь. У нас уже багато запитань, колеги. Шановний пане Олег, у нас не театр, а парламент, сядьте, будь ласка, на місце і дайте відповідати виконуючого обов'язки міністра. Будь ласка, не перебивайте колег, ну шануйте своїх колег. Ну що це таке? 10:44:46 Ліки, які були закуплені в 2017 році вже, доставляють в Україну. Зараз є більшістю ті ліки, які потрібні на лікування дляонкохворих дітей, є у лікарнях. Як немає, як бракує в лікарні, там, де дитина, дитина, яка звернулася до вас, пане народний депутат, ми можемо зробити перерозподіл ліків від інших лікарень або онкодиспансерів. Прошу звернутися саме які ліки потрібні для якої специфічної дитини, щоб ми могли допомогти тій людині, яка потрібує допомоги. Щодооклюдерів хочу відповісти, бо мій колега з Міністерства фінансів може відповісти щодо фінансів, а я можу відповісти щодо потреби тих самих оклюдерів, про які ви питаєтесь, для дітей. В 2017 році подали нам потребу наші лікарі, які є підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, на 523оклюдери. Ми їх закуповуємо, будуть доставлені, але в меншій кількості, бо кожен оклюдер він коштує між 50 і 100 тисяч гривень. Залишки зараз є на місцях, 43 оклюдери, їх ще навіть не використали від 2016 року. Друга річ, щоб було розуміння, що Міністерство охорони здоров'я не закуповує медичні вироби для Національної академії медичних наук, ми закуповуємо на ті лікарні, які є підпорядковані нам. Як Національна академія медичних наук хоче долучитися до закупівель, які ми робимо, ми можемо їм допомогти, щоб вони закупили тіоклюдери для їхніх лікарень. А у нас є залишки на 43 пацієнти, які навіть ще не використали. Дякую. Дякую. Одна хвилина, будь ласка, пану Данилюку, який дасть інформацію по фінансовим питанням і закупівлі медпрепаратів. 10:47:10 ДАНИЛЮК О.О. Насправді питання стосувалося бюджету. Ми вже тільки що переговорили, просто воно стосувалося при зміні бюджету, коли буде відбуватися зміна бюджету, чи буде можливість це розглянути. Буде така можливість. Має бути відповідна пропозиція від Міністерства охорони здоров'я, і ми, звичайно, це розглянемо і зробимо все можливе, щоби знайти можливість це включити до бюджету на цей рік. На цей момент гроші, дійсно, не передбачені, тому що, ну, в тих масштабах, про які ви казали, тому що, згідно всіх пропозицій. Ми збалансували те, що було в рамкам можливості, ми включили, те, що ні, будемо врегульовувати, переглядати в перше півріччя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, панСпіваковський від "Блоку Петра Доброго дня, шановні колеги! В мене питання до міністра фінансів України. Шановний Олександр Олександрович, ми підчас прийняття бюджету і Бюджетного кодексу чітко домовлялися про те, що технікуми і коледжі, які знаходяться в структурі університетів, будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. На цей час ми маємо інформацію від Міністерства освіти і науки України і від частини університетів, що коштів фактично недостатньо. Ми домовлялись, що 1,9 мільярда гривень буде виділено додатково, але коштів нема. Університети розпочали самостійно фінансувати ці технікуми і коледжі, навіть вже витрачена та компонента, яка іде на загальну середню освіту. Тому в мене питання: чи планує Міністерство фінансів все-таки підкріпити Міністерство

Стосовно реформування цієї сфери і передачі цих навчальних закладів до сфери управління університетів, зараз в рамках бюджету у нас може бути тільки одна відповідь це наближення. Якщо буде Міністерство освіти звертатися до нас із відповідними пропозиціями, ми будемо шукати таку можливість і наближувати для того, щоби не зупинити цей процес. Вже більше там в другій половині півріччя будемо вирішувати це питання де знаходити додатковий ресурс. Але зараз тільки одна відповідь – це наближення і ми до цього готові. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запитання від "Народного фронту" панКняжицький задає. Також хоче з трибуни задати. Прошу. Шановний пане Кубів, шановний віце-прем'єр з гуманітарних питань панРозенко! Я хочу наголосити на ситуації, в якій ми зараз опинилися після рішення Конституційного Суду про скасування так званого "закону Ківалова-Колесніченка". З 28-го числа не лише скасовано "закон Ківалова-Колесніченка", старий закон, прийнятий у 1989 році, не діє зараз, він не вступив в дію, ви це чудово розумієте. Таким чином, коли ми говоримо про законодавство про мови, то маємо звернути увагу на те, що зараз ми не маємо жодного закону про мови, діє лише стаття Конституції, яка гарантує, називає українську державну, гарантує розвиток російської і інших мов нацменшин – крапка! Є Закон 5670-д, є закони і інші, винесені Верховною Радою. Я дуже прошу Кабінет Міністрів терміново розглянути ці законопроекти, висловитися з цієї точки зору, тому що якщо ми до початку виборчих перегонів не приймемо Закону про мову, то ми ввійдемо в історію тим парламентом і тим урядом, який фактично позбавив будь-якого захисту української мови. Будь ласка, по хвилині. Розенко буде відповідати, 2 хвилини. 10:51:21 РОЗЕНКО П.В. Шановний пане Миколо, і ви знаєте, що є позиція Прем'єр-міністра України, і це консолідована позиція уряду, який сказав буквально нещодавно, що нам для уряду, немає різниці, хто є суб'єктом законодавчої ініціативи, яка має бути ухвалена і буде підтримуватися урядом у парламенті. в даній ситуації, зважаючи на критичність ситуації, я думаю, що було би правильно, щоб уряд не займався своїм власним, умовно кажучи, законотворенням, а спільно за ініціативою вашого комітету долучився до роботи комітету. І справді, ми маємо спільно відпрацювати базовий законопроект. Один з цих законопроектів, я переконаний, може бути взятий за основу, і треба рухатися далі. Тому я повністю підтримую ідею про те, що на наступному буквально пленарному тижні, і моє прохання до Верховної Ради України, ці законопроекти мають бути внесені і розглянуті в залі. І на базі комітету депутатський законопроект має бути доопрацьований і ухвалений. Ще раз кажу, тут не має бути боротьби за лідерство в цьому процесі. Ситуація непроста. Справді, закон Конституційним Судом скасований, але попередній, це не означає, що діє, тому ми маємо в найкоротший термін виправити цю ситуацію і прийняти консолідоване рішення. Відповідні доручення щодо активної участі персонально міністрів у засіданнях комітетів ми дамо, і я переконаний, що ми цю ситуацію спільно виправимо. Дякую. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" пан Долженков хоче задавати запитання. Просимо. 10:53:14 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні українські громадяни! В залах цього парламенту дуже неохоче хочуть слухати питання трохи неприйнятні, трохи такі некоректні, незручні. Але в мене питання до міністра соціальної політики, до віце-прем’єр-міністра з приводу пенсійного забезпечення. От я почув таку дуже гарну тираду про те, що є ефективна у нас політика державні у сфері пенсійного забезпечення. У мене питання одне. в 2015 році отримували пенсію мільйон внутрішньо переміщених осіб, сума витрат – 28 мільярдів. Через принизливу процедуру верифікації, яка була запроваджена урядом Гройсмана, вже кількість пенсіонерів, які отримували пенсію, скоротилася на 400 тисяч. Видатки Фонду пенсійного забезпечення склали вже не 28 мільярдів, а 11 мільярдів. Мінус 17 мільярдів. За словами Розенка, це економія. Чи за словами звіту Пенсійного фонду України. В мене питання. А чи враховуєте ви цю заборгованість і коли будете її повертати? 13 мільярдів щорічно не отримують 600

Справа в тому, що мільйон 100 тисяч пенсіонерів проживали на неконтрольованій, а тепер уже відповідно до закону України, окупованій території в 2014 році. Коли уряд, який сьогодні працює, прийшов до влади, був призначений 14 квітня 2016 року, офіційно отримували пенсію із тих, хто був пенсіонером на неконтрольованій території, зареєструвався як внутрішньо переміщені особи, близько 400 тисяч людей. В той час, коли уряд прийшов до виконання своїх обов'язків, приблизно 200 тисяч людей, які мали статус внутрішньо переміщених осіб, пенсію не отримали через те, що відповідно до інформації, наданої правоохоронними органами, вони не перебували на контрольованій території України. Саме завдяки уряду була прийнята 365 постанова, яка дозволила цим людям поновити пенсійні виплати, сьогодні їх отримують близько 530 тисяч громадян внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, кількість людей, які отримують пенсію, зростає по мірі того, як люди переїжджають на підконтрольну Україні територію. Що стосується відповідальності за ситуацію, яка знаходиться на окупованій території, то відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою, підписаного і оприлюдненого, відповідальність за ситуацію там несе держава-окупант. І будь ласка, я би вас дуже просив, щоб ви такі претензії, які зараз пред'являєте українському уряду, хоча би раз публічно висловили окупаційному, тим, хто окупував наші території: Путіну, Кремлю і іншим їхнім посіпакам, які здійснюють від їхнього імені контроль за цією територією. Що стосується виплати заборгованості, я вам хочу нагадати, як тільки… 30 секунд. 30 секунд, будь ласка. РЕВА А.О. Як тільки територія ця переходить під контроль України, як сталося в двох селах Травневе іГладосове нещодавно, людям виплачена вся заборгованість, яка була їм по пенсіям. І це практика, яку уряду проводить. Як тільки люди або переїжджають до нас, або територія звільняється, їм виплачується в повному обсязі пенсія, на яку вони мали право з моменту, коли такі виплати були їм припинені. Дякую. Шановні колеги, значить, це є відповідь на запитання конкретного… Шановні колеги, задав запитання, ніяких образливих згадок прізвищ і фракцій не було, ніяких образливих не було. Я дуже прошу міністрів не згадувати прізвища, а говорити "шановний народний депутат". Ніяких образливих не було згадок. І це не обмін репліками. Ми втрачаємо час. Зараз запитання від останньої в цьому блоці фракції, фракція "Батьківщина". Пані Кужель, вам слово. Дякую, колеги. Я прошу Першого віце-прем'єра вважати цей виступ як запит депутатський від фракції "Батьківщина". Ми вимагаємо терміново навести лад в Державному підприємстві "Укрпошта", яка зараз прийняла рішення і закриває відділення "Укрпошти" по всіх селах. Крім того, дайте доручення перевірити розміри заробітної плати, яку сплачує державне підприємство своїм робітникам. Ми отримали інформацію, вони отримували до 1 лютого 0,5 від мінімальної заробітної плати, а зараз отримують 0,3. Друге питання. Пані Супрун, скажіть, будь ласка, коли ви здасте американське громадянство? Бо у нас однапарашутисткаЯресько була, яка залишила нам отаку ситуацію з реформованим боргом, і зараз ми маємо рішення Європейського суду в частині, як фракція "Батьківщина" говорила, що це незаконно…

конкретно по кожному відділені, яке є закрито. Щодо системи управління ефективності пан Довгань, заступник міністра, дасть відповідь. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, Уляні Супрун мікрофон увімкніть. А потім… Перепрошую, пан Довгань, потім – пані Уляна Супрун. Прошу. 10:59:33 ДОВГАНЬ В.М. Дякую. Дійсно, в публічному акціонерному товаристві "Укрпошта" здійснюється програма реструктуризації, і деякі відділення підлягають закриттю. Ну, на жаль, така є об'єктивна Стосовно зарплати, ну, ця ця проблема не нова насправді. І з огляду підняття мінімальної зарплати підприємство поступово піднімає на повну ставку зарплату своїх працівників. – громадянин України, і з моїм громадянством все зроблено згідно з чинним законодавством. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, я прошу записатись зараз народним депутатам України на ваші запитання. Маємо ще 15 хвилин. Тому що через оці крити і обміни нелюб'язностями ми втратили кілька хвилин дорогоцінного часу на спілкування з урядом.

коли фактично цей чиновник іноземної держави дозволив повчати Україну за те, що, власне, суд відмінив рішення, оскільки воно було фальсифіковане, оскільки був грубо порушений Регламент і законність під час його прийняття, і тим самим було просто відновлено нормальний стан речей, а це викликало черговий такий брутальний напад на Україну з боку міністра закордонних справ Угорщини. Чи буде реакція? Чи ми в черговий раз будемо мовчати і чекати наступного удару і вже в черговий раз не реагувати на це очевидне хамство?

Справа у тому, що ми постійно реагуємо на всі заяви, які роблять не тільки угорці, а і поляки, і продовжуємо робити свою справу по законодавчому врегулюванню як мовного питання, так і питання освіти. Що стосується заяв міністра закордонних справСіярто, то це зрозуміла політика, яка нікого не дивує. І тому ми відразу відреагували і зробили свою заяву. крім того, ми продовжуємо просувати питання щодо того, що наше законодавство повністю відповідає Венеціанським висновкам і ми рухаємося у тому напрямку, як розвивати свою мовну політику. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступне запитання - ТетянаОстрікова. Прошу вас. Продовжуючи тему силового тиску на бізнес. Уряд насправді мало що робить для того, щоб ми мали сильну і окрему митницю, яка дійсно захищатиме митну безпеку України від контрабанди. Вже прострочено імплементацію низки європейських регламентів та приєднання до Конвенції про спільний режим транзиту. Однак, цього тижня уряд звузив підстави для того, щоб СБУ робило огляди і перевірки на митниці. Це добре, але цього замало, це не усуває причини. Тому що всі знають, що робота СБУ на митниці є деструктивною. І для того, щоб, справді, припинити їх масовий шантаж бізнесу, потрібна давно вже назріла реформа СБУ. Потрібно прибрати від них економічні їх підрозділи, повністю їх ліквідувати і антикорупційні. Тому я хочу уряду підказати, ми повинні більше уваги приділяти сильній незалежній митниці, щоб вони не боялися силовиків, щоб сприяли бізнесу в міжнародній торгівлі. І я хочу запитати уряд, як ви ставитесь до реформи СБУ. Це єдиний на сьогоднішній день не реформований орган,

і сказати, що станом на сьогодні є чітка програма в уряді України, про що доповідав і Прем'єр-міністр України, щодо реформування фіскальних і інших органів влади, які сьогодні займаються контрольною функцією. Ми говоримо про реформи і у фіскальній службі, ми говоримо про реформи сьогодні повністю в економічному блоці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і, включаючи питання податкової поліції. Ви знаєте, що, коли відбулася зустріч Президента України і Прем'єр-міністра з бізнесом, цей план був презентований і відповідно обговорений на робочій групі. Перше, ми вас запрошуємо до участі. Друге. Щодо реформування Служби безпеки України. Служба безпеки України сьогодні підпорядкована Президенту України. Але, маючи розмову Головою Служби безпеки України, це буквально розмова була декілька тижнів тому і остання вчора, Василь Сергійович абсолютно налаштований на зміни, на реформування. І ситуація сьогодні на ринку говорить про наступне, що ситуація в Україні, на сході України, ситуація яка відбувається в цілому в Україні, ставить перед нами нові виклики і нові загрози, включаючи питання реформування Служби безпеки України, в тому числі і Служби "К", про що ви знаєте. Дякую. Наступне запитання від народного депутатаАмельченка. Від пані Заружко. Прошу,Заружко. Я обмовилась, я перепрошую. Пані Вікторія. 11:07:39 ЗАРУЖКО В.Л. Доброго дня, шановний уряд. В мене є питання стосовно Державного підприємництва "Селидовуголь". Це було питання до пана Ігоря Насалика, міністра енергетики та вугільної промисловості. Але якщо його немає, то я це питання переадресую на пана Кубіва. До Державного підприємства "Селидовуголь" входять чотири шахти: "Котляревська", "Новогродівська", "Україна" та "Курахівська". Шахтарі не отримають заробітну платню за січень, вони не отримали, за лютий не отримали взагалі нічого. В регіоні підстави для соціальної катастрофи. Немає жодного кілограму вугілля, що є парадоксом для вугледобувного регіону. Люди вимушені приїхати до Києва, представники профспілок голодували тут, у міністра Насалика, 9 діб. Вдумайтесь, 9 діб люди голодували - і він не знайшов часу зустрітися з ними, навіть переговорити і розказати, як буде вирішено це питання. Сьогодні ми бачимо, що… Дякую за запитання. Будь ласка, відповідь пана Кубіва. І я, пані Валерія, перепрошую, що обмовилась з вашим іменем, запам'ятала. 11:08:56 КУБІВ С.І. Шановні народні депутати, сьогодні уряд України, як і весь радянський простір в минулому, говорить про ті шахти, які були сформовані в радянські часи. Реформування на протязі 23 років не проводилося в вугільній галузі. Сьогодні від господарювання радянських методів останніх чотири роки ми переходимо до господарювання на ринкових відносинах, прозорих відносинах, і ті зобов'язання реформування лягають в площині модернізації і інновацій, які ми повинні забезпечити. Це прозорість, конкурентна ціна на ринку і використання, яке впливає на відповідну залишкову вартість і цінову політику, яка базується на енергетичному секторі. Станом на сьогодні по цих підприємствах, які ви згадали, більше 37 відсотків є виконано. І як заступник міністра енергетики проінформував мене, що на протязі двох тижнів ці зобов'язання будуть виконані. Разом з тим сьогодні ми повинні пам'ятати, що ми сьогодні з сумом згадуємо трагедію на шахті "Степанова", яка відбулася. І це ставить нову відповідальність і виклик щодо прискорення реформування в шахтах сьогодні в державі Україна. Дякую. Дорогі колеги! Дозвольте мені на хвилиночку зробити оголошення. Тільки-но Служба безпеки України і Прикордонна служба України доповіли Президентові України, що двоє наших прикордонників БогданМарцонь і Ігор Дзюбак, які були викрадені ефесбешниками у жовтні минулого року, повернуті в Україну. Я вітаю мам, дружин, дітей, родини наших заручників! (Оплески) Дорогі Ігор і Богдан! Ми щасливі, що за кілька годин ви будете в Києві. Від імені парламенту ми дякуємо Президентові, нашій дипломатичній службі,Службі безпеки України, Мінській гуманітарній службі, всім причетним. І разом, разом працюємо далі, щоби звільнити всіх інших. Ура! Це дуже щаслива новина. І я надаю слово зараз для запитання народному депутату Володимиру Литвину. Шановні колеги! Шановний Степане Івановичу! Я буду адресувати питання до вас. Перше. По субвенціям на заробітну плату вчителям і медикам, особливо в об'єднаних територіальних громадах, вони абсолютнонедофінансовуються, виходячи навіть із тих критеріїв, пропорцій, які визначені відповідними законами України. На місцях складається стійке враження, що робиться це з метою для того, щоб керівники ОТГ оптимізували школи і заклади охорони здоров'я. Це перше питання. І друге питання. Комунальні підприємства не отримують кошти на пільги, які мають громадяни, а відтак, у них є величезна заборгованість, а "Нафтогаз-України" акуратно, системно і регулярно штампує їм штрафи. Перший приклад, Новоград-Волинський, де майже 60 відсотків, це містечко військових пенсіонерів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. 15 секунд дайте завершити, будь ласка, і відповідь. 11:12:48 ЛИТВИН В.М. … мати катастрофу для комунальних підприємств. І я просив би дати конкретні відповіді, якщо ви стверджуєте, що все нормально, нехай члени уряду поїдуть і розкажуть, що там все нормально, а люди дадуть їм оцінку. Дякую. Шановний Володимире Михайловичу! Хочу сказати, що в цьому році місцеві бюджети отримали більше можливостей для розвитку. Але сама децентралізація сьогодні і ставить нові завдання перед громадами. Я хочу проінформувати і вас, і в цілому народних депутатів, що загалом місцеві бюджети отримали 12,9 мільярда гривень, разом з тим 6 мільярдів на підтримку ОТГ, 1,9, що дозволить реалізувати сьогодні ряд тих вимог і викликів, які перед нами. Я сприймаю другу частину вашого запитання, що необхідно розібратися і не відповідати зараз формально, і, відповідно за моїм дорученням або навіть під моїм головуванням, буде проведене засідання, я запрошую вас особисто і відповідно ми дамо відповідь по кожній проблемі, яку ви ставите, і у сфері освіти, і у сфері медицини. Другу частину - пан Данилюк, прошу. Пан Данилюк, 1 хвилина, прошу вас відповідь. 11:14:10 ДАНИЛЮК О.О. Стосовно заборгованості по субсидіях? Ми над цим зараз працюємо, щоб протягом, максимально, двох місяців це питання було вирішене і все було погашено. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від народного депутатаЖолобецького. Прошу мікрофон увімкнути. Я оголосила ваше запитання, пане Жолобецький. Шановний Перший віце-прем'єр, шановний уряд! Степан Іванович, я хочу особисто вам подякувати, Прем'єр-міністру і всьому уряду за принципову позицію стосовно колишнього керівництва "Укроборонпром". Перше. По-друге, Степан Іванович, але проблема сьогодні стосовно "заводу 61комунара", а сьогодні це Миколаївський суднобудівний завод, вона не вирішена. Люди на протязі трьох років не получають заробітну плату. Заборгованість сьогоднісоставляє більше 60 мільйонів гривень. Давайте разом з вами вирішимо це питання. Це перше. По-друге, Степан Іванович, давайте вирішимо питання стосовно крейсера "Україна", яке не вирішується на протязі останніх 30 років. Давайте разом приймемо якесь рішення. І, по-третє. Степан Іванович, "Укроборонпром" на протязі останніх років показав себе як неефективний керівник цього підприємства. Давайте разом подумаємо - і, може,

і Президент України, і уряд на сьогодні відчували і відчувають те, що потрібні різкі зміни в "Укроборонпромі". Є назначена наглядова рада, яка відповідно чітко на сьогодні представила своє бачення щодо реформування Друге. Відносно заміни керівника "Укроборонпрому". І новий керівник поставив чітку позицію щодо виконання функцій заборгованості перед працівниками заводу. І, разом з тим, ми з вами провели два засідання, які дозволили визначити той крок конкретних дій, який зменшить або взагалі зніме заборгованість перед заводом. І наостанок хочу сказати, що ми з вами домовились, що на наступному тижні спільна нарада з новим керівником "Укроборонпрому" дасть реальний інструмент щодо фінансового вирішення даних проблем. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановні колеги. Дозвольте останнє запитання уряду, міністру соціальної політики пану Реві. Шановний пане Рева, більше двох місяців тому українській владі вдалося звільнити українських заручників з окупованих територій. І уряд прийняв рішення, і про це саме Міністерство соціальної політики оголосило, оголосило, що вони отримають відповідні грошові компенсації. І до сьогодні ці гроші не виплачені звільненим бранцям, і ми отримуємо як народні депутати України постійно на запитання… коли це буде виплачено? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Шановна Ірино Володимирівна, ви абсолютно праві в тому, що уряд рішення прийняв. Відповідно до затвердженого порядку тепер для того, щоб виплатити людям кошти, які передбачені цією постановою, ми повинні отримати списки від Служби безпеки України. І коли ці списки надійдуть до нас, вони передаються в регіони, людина пише заяву, представляє паспорт і індивідуальний податковий номер, і їй виплачуються ці кошти за рахунок резервного фонду бюджету. Зараз, як тільки надійдуть, закінчить роботу свою Служба безпеки України, одразу ми будемо готові виплатити ці кошти нашим людям, які їх чекають. Дякую. Я думаю, що це – консолідована думка українського парламенту. Ми звертаємося до Служби безпеки України, до уряду, до профільних міністерств – Міністерства соціальної політики, Міністерства надзвичайних… тимчасово окупованих територій: узгодьте, будь ласка, ці списки якнайшвидше і виплатіть людям компенсації, бо це неправильно, що ми не можемо виплатити вже довше, ніж люди знаходилися у в'язницях. Я хочу подякувати зараз від імені парламенту нашому шановному уряду за участь у сьогоднішньому засіданні, за ваші відповіді. Дякуємо, шановні колеги! І потім я надам слово пану Бондарю, "Народний фронт" просить

коли країна воює, наші хлопці гинуть не тільки на фронті, на східному, а й на енергетичному також. Сьогодні якраз річниця загибелі хлопців на шахті "Степова". Це Сокальський район Львівська область, 8 гірників віддали своє життя. Я би попросив парламент, уряд хвилиною мовчання згадати тих хлопців, які рік назад, борючись за енергетичну незалежність нашої держави, поклали свої голови. Дякуємо за те, що ви згадали трагічно загинувших шахтарів. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати шахтарів, які рік тому загинули під час трагічних подій на шахті. Дякуємо, шановні колеги. Дякуємо. І продовжуємо наше засідання. Відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України в п'ятницю ми маємо 30 хвилин для оголошення запитів народних депутатів України. І на цей час, колеги, надійшло 248 запитів народних депутатів України. І зараз я перейду до оголошення оголошення запитів. Отже, ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на оперативне лікування по протезуванню аортального клапана Саприкіну Сергію мешканцю міста Житомира. ВіктораРазвадовського до Прем'єр-міністра щодо ситуації, яка склалася навколо оформлення під громадські пасовища земельних ділянок поблизу села Вераси Житомирського району, Житомирської області. Ігоря Луценка до голови Київської міської держадміністрації щодо систематичного порушення законності та зловживання своїми посадовими обов'язками у формі злочинної бездіяльності представниками Київської міської державної адміністрації. Ігоря Луценка до міністра культури України щодо злочинної бездіяльності посадових осіб Міністерства культури України та усунення перешкод у користуванні правом державної власності щодо пам'ятки архітектури - об'єкта культурної спадщини національного значення. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо прискорення права споживачів природного газу на встановлення індивідуальних газових лічильників

до Міністерства освіти і науки щодо заходів з відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. Ігоря Алексєєва до ректора Академії Державної пенітенціарної служби України щодо розвитку національної моделіпробації. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо невідкладного впровадження дієвого механізму та порядку монетизації пільг та житлових субсидій для співвласників багатоквартирних будинків. ПавлаРізаненка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо несплати рентної плати за користування надрами місцевого значення по Броварському району Київської області. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до Прем'єр-міністра щодо проведення ремонтів автомобільних доріг та шляхопроводів Закарпатської області. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до Прем'єр-міністра щодо вирішення

системи. АртураМартовицького та Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо некомпетентних рішень МОЗ України заборонити застосування лікарського засобу "Пріорикс" - вакцини проти кору, паротиту та краснухи. ВіктораГаласюка та Віктора Вовка до першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку щодо пасивної позиції України на 11-й Конференції міністрів Світової організації торгівлі. Олексія Порошенка до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області щодо забезпечення фінансування ремонту автомобільної дороги державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань. Олексія Порошенка до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора України щодо ситуації з позбавлення військовослужбовців службових житлових приміщень за адресою: вулиця Вишнева, 5-А у селищі міського типуВороновиця Вінницької області. Ірини Геращенко до Прем'єр-міністра України щодо вжиття Кабінетом Міністрів України невідкладних заходів щодо виплат особам, звільненим з полону, надання правничої та соціальної допомоги громадянам України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або переслідуються за політично умотивованими звинуваченнями на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Групи народних депутатів (Геращенко,Іонової, Фріз, Луценко, Кондратюк) до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів з метою унеможливлення потрапляння на зовнішні ринки продукції українських підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, на яких введено "зовнішнє управління" Російською ВіталіяГудзенка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів щодо необхідності виділення коштів (субвенції) з Державного бюджету України на реконструкцію станції знезалізнення Улашівського водозабору ІІ черги в місті Тараща Київської області. ВіталіяГудзенка до голови Київської обласної держадміністрації щодо передачі з балансу Головного управління капітального будівництва Київської обласної держадміністрації у комунальну власність територіальної громади села Василиха Ставищенського району Київської області об'єкта незавершеного будівництва – Василиська школа. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра щодо належного соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра щодо належного пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо виділення з Державного бюджету України на 2018 рік

Ігоря Попова до виконуючого обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо забезпечення принципуконкурентності при проведенні державних закупівель. Михайла Бондаря до голови Львівської обласної держадміністрації, директора Департаменту державної державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області щодо усунення виявлених дефектів при виконанні ремонтних робіт над допоміжними приміщеннями для ЗОШ I-III ступенів № 2, по вулиціСелезінків, 1 у місті Радехові Львівської області". Михайла Бондаря до головиБуської районної держадміністрації Львівської області, голови Буської районної ради Львівської області щодо відновлення роботи аптеки у селі Топорів Буського району Львівської області.

об'єктівСнятинського, Косівського та Верховинського районів Івано-Франківської області за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. ВасиляЯніцького до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра освіти і науки, голови Рівненської обласної держадміністрації щодо забезпечення в повному обсязі виплат на оплату

ОлександраДехтярчука та Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо забезпечення лікування онкологічних захворювань у Рівненській області. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо будівництва каналізаційних мереж. Олега Мусія до міністра внутрішніх справ щодо досудового досудового розслідування кримінального провадження та з інших питань. Олега Мусія до Прем'єр-міністра щодо осучаснення пенсій державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Ігоря Лапіна до Прем'єр-міністра, міністра юстиції щодо надання інформації про діяльність державних спеціалізованих судово-експертних установ. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю у морському судноплавстві. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо розробки механізму компенсації особам, які самостійно встановили індивідуальні лічильники використання природного газу у власних оселях.

ГанниГопко до Прем'єр-міністра щодо потреби відзначення на державному рівні 100-річчя звільнення українськими військами Криму та інших територій України від московсько-більшовицьких окупантів у квітні 18-го року. Групи народних депутатів (Ар'єва, Ричкової, Берези) до директора Національного антикорупційного бюро України, Голови Служби безпеки України щодо оприлюдненої в арабському виданні Al Awsat" інформації про виділення у 2010 році режимом колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі 4 мільйонів євро тодішньому Прем'єр-міністрові України Юлії Тимошенко на її президентську виборчу кампанію. Вікторії Пташник до Першого віце-прем'єр-міністра України щодо повідомлення строків подання Кабінетом Міністрів України законопроекту про створення національного органу інтелектуальної власності замість ліквідованої Державної служби та невиконання Мінекономіки Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 1 червня 2016 року № 402-р. ПавлаРізаненка до Прем'єр-міністра щодо необхідності внесення змін до "Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні". Групи народних депутатів (Фріз, Кондратюк, Іонової, Луценко, Геращенко) до Київського міського голови щодо вжиття Київської міською радою заходів з перейменування вулиці Миколи Семашка в місті Києві на вулицю видатного українського філософа, академіка Мирослава Поповича. Фріз) до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення виділення у 18-му році необхідних коштів для фінансування ремонту автомобільної дороги Т-13-09 Щастя - Широкіно у Луганській області. Групи народних депутатів (Іонової, Геращенко, Кондратюк, Луценко, Фріз) до Прем'єр-міністра України щодо вжиття необхідних заходів для вирішення нагальних Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра

витрачених селянами на проведення газифікації своїх населених пунктів. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо реформування суспільного мовника. СергіяЛабазюка до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики щодо перерахунку пенсій ветеранам МВС. АндріяЖуржія і Олени Сотник до голови Державної казначейської служби України щодо здійснення бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість на підставі даних Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. АндріяЖуржія до міністра фінансів, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо формування Тимчасового реєстру РоманаМацоли до Прем'єр-міністра щодо забезпечення життєдіяльності функціонування територіальних громад та гарантування населенню законних прав РоманаМацоли та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо недопущення подальшого зменшення соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами. ІриниКонстанкевич до голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра культури України щодо відзначення на державному рівні 90-річчя від дня народження Євгена Сверстюка. ІриниКонстанкевич до Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку, міністра аграрної політики щодо фінансової підтримки фермерських господарств через Український державний фонд фонд підтримки фермерських господарств. АндріяЛопушанського до міністра культури, голови Львівської обласної ради, голови Львівської обласної держадміністрації щодо фінансування реставраційно-ремонтних робіт у Народному домі міста Самбір у Львівській області. АндріяЛопушанського до міністра соцполітики, голови Львівської облдержадміністрації щодо питань реформування Державної служби зайнятості у Старосамбірському районі Львівської області. Юрія Берези до голови Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської обласної ради щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту автошляху Т0429, на ділянці від містаВерхівцеве протяжністю близько 2,5 кілометрів. ІгоряАртюшенка до Голови Служби безпеки України щодо фактів організованих проявів сепаратизму та антидержавної діяльності окремих осіб у Богодухівському районі Харківської області. КостянтинаЯриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення можливості для належного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю в місті Кропивницькому Кіровоградської області. КостянтинаЯриніча до міністра оборони України, Кропивницького міського голови щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належними житловими умовами сімей військовослужбовців в місті Кропивницькому Кіровоградської області. Едуарда Матвійчука

яка має статус внутрішньо переміщеної особи та наразі мешкає у Київському районі міста Одеса щодо необхідності надання всебічної допомоги із соціально-економічних питань. Едуарда Матвійчука до Міністерства з тимчасово окупованих територій, Міністерствасоцполітики, Одеської облдержадміністрації, Одеської міської ради стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення Суслової Світлани, яка має статус внутрішньо переміщеної особи та наразі родиною з малолітніми дітьми мешкає у Київському районі міста Одеса щодо необхідності надання всебічної допомоги та забезпечення житлом, а також врегулювання інших питань. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності захисту інтересів мешканців Луганської області, встановлення більш зручного для громадян часу розкладу руху пасажирського поїзду № 609/610 Харків-Лисичанськ. РусланаДемчака до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо зміни терміну передачі земельних ділянок об'єднаним територіальним громадам у 18-му році. Групи народних депутатів (Демчака, Юрика. Всього 6) до Прем'єр-міністра України щодо розміщення коштів місцевих бюджетів в банківських установах. Юрія Берези до голови Дніпропетровської обласної держадміністрації щодо виділення коштів на реконструкцію даху головного корпусуЖовтоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо створення тестового майданчика проекту вакуумного потягу в місті Дніпро та будівництва міжнародного аеропорту у місті Біла Церква. Дмитра Колєснікова до голови Рахункової палати щодо проведення аудиту ефективності роботи Міністерства молоді та спорту України. МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для завершення будівництва та відкриття пунктів пропуску "Красноїльськ" та "Дяківці" у 18-му році. МаксимаБурбака до голови Київської міської державної адміністрації щодо надання постійного приміщення для ГО "Всесвітній день вишиванки". ОлегаКулініча до міністра соціальної політики щодо надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", матері загиблого військовослужбовця. ОлегаКулініча до Міністерства оборони України щодо отримання статусу учасника бойових дій посмертно. Тетяни Бахтеєвої до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора щодо неефективного використання коштів виділених Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Тетяни Бахтеєвої до Прем'єр-міністра щодо включення до переліку лікарів, які надають первинну медичну допомогу, лікарів-стоматологів, які працюють в сільській місцевості та з інших питань. Олександра Нечаєва до Київського міського голови щодо невідкладного усунення порушень норм природоохоронного законодавства керівництвом заводу "ФанПлит" "ФанПлит" та недопущення отруєння мешканців Дніпровського району міста Києва. ВадимаКривохатька до Генерального прокурора щодо невідповідності займаній посаді прокурора Запорізької області Валерія Романова. Олександра Кірша до міністра фінансів щодо продовження продовження дії пільги по сплаті податку на майно для Державного науково-виробничого підприємства "Об'єднання Комунар". ЯрославаДубневича до голови Національної поліції України, заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора щодо надання інформації за результатами проведення досудового розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Погончука. Юрія Македона до Генерального прокурора, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо систематичного порушення вимог законодавства України керівництвом ДП "Укрмедпостач" в частині недотримання ліцензійних вимог провадження господарської діяльності. Валерія Давиденка до Генерального прокурора, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо вирішення питання з приводу оформлення прав постійного користування земельними ділянками державними підприємствами

Національного антикорупційного бюро України щодо проведення належного розслідування факту можливого підкупу суддів Верховного Суду України. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Укрпошта" щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" в сільських населених пунктах Чернігівської області. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо вжиття невідкладних заходів реагування для забезпечення виплати заборгованості із заробітної плати працівникам КП "Жмеринкаводоканал". Івана Мельничука до Прем'єр-міністра, міністра аграрної політики щодо відновлення виробничої діяльності Державного підприємства "Уладівський спиртовий завод". СергіяЛьовочкіна до Прем'єр-міністра щодо негативних тенденцій у сфері зовнішньої торгівлі. Сергія Мельника до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо забезпечення ДП "Хмельницьке

РусланаСольвара до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Укрпошта", голови Київської обласної держадміністрації, голови Київської облради, голови Фастівської районної держадміністрації, голови Фастівської райради щодо недопущення закриття Оленівського відділення ПАТ "Укрпошта". Івана Рибака до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Чернівецької обласної держадміністрації щодо надання допомоги на лікуванняонкохворому мешканцю міста Кіцмань Чернівецької області. Івана Рибака до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо забезпечення державного фінансування ремонтно-будівельних робіт в обсягах, погоджених "Укравтодором" Чернівецькій області на 2018 рік. Групи народних депутатів (Головка, Заставного всього п'яти депутатів) до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, міністра інфраструктури щодо виділення додаткових коштів на реконструкцію комплексу міжнародного аеропорту "Тернопіль". Михайла Головка до міністра внутрішніх справ щодо звернення голови житлово-будівельного кооперативу "Панаса Мирного 29/1" в місті Хмельницький з приводу вирішення проблеми добудови другої черги житлового будинку по вулиці Панаса Мирного, 29/1 29/1 у місті Хмельницькому. Андрія Іллєнка до голови Київської міської держадміністрації щодо вжиття невідкладних заходів у зв`язку із незадовільною роботою ліфтового обладнання у Деснянському районі. Андрія Іллєнка до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо підвищення ефективності сезонних літніх перевезень пасажирів залізничним транспортом. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо передачі територіальним громадам повноважень по розпорядженню землями сільськогосподарського призначення. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра, виконуючого обов’язки Голови Національного банку України щодо надання інформації Національним банком України та вирішення проблем із водовідведенням в місті Малин Житомирської області. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до міністра внутрішніх справ щодо розслідування смерті громадянина України після катувань співробітниками поліції у Хмельницькій області. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до виконуючого обов’язки Голови Національного банку України щодо пропозиції про розгляд питань щодо врегулювання вимог касової дисципліни. СергіяВласенка до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо надання правдивої інформації про рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу у спорі між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контракту про транзит природного газу. СергіяВласенка до Генерального прокурора України, Генерального директора медіахолдингу "1+1 медіа", голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального директора групи "StarLightMedia", Генерального директора приватного акціонерного

Попова до директора Національного антикорупційного бюро України щодо удосконалення діяльності НАБУ. Сергія Лещенка до голови Київської міської держадміністрації щодо будівельних робіт в Центральному історичному ареалі Подільського району міста Києва. Сергія Лещенка до міністра оборони України щодо експлуатації у Збройних Силах України шоломівкулезахисних "Тор-Д". ВолодимираАрешонкова до міністра соціальної політики України щодо соціального захисту громадян, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи ІV категорії. ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання порядку фінансування видатків місцевих бюджетів. Сергія Рудика до міністра оборони щодо невідкладного вирішення проблемного питання будівництва першої та другої черги 129-квартирного житлового будинку в місті Черкаси по вулиці Грушевського, 97/3 97/3 для військовослужбовців Збройних Сил України. Сергія Рудика до міністра екології та природних ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр щодо невідкладного врегулювання питання безперебійної діяльності комунального підприємства "ВодГео" у місті Сміла Черкаської області. СергіяКапліна до голови Державної регуляторної регуляторної служби України щодо перевірки фактів порушення виконавчим комітетом Полтавської міської ради Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при підвищенні тарифів на проїзд у громадському

України, Міністерства внутрішніх справ, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, міністра юстиції щодо відновлення майнових прав інвалідів дитинства. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо тотального дефіциту вакцин у лікувально-профілактичних закладах Житомирської області. ПавлаДзюблика до міністра екології та природних ресурсів щодо вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів. АндріяШипка до міністра соцполітики, голови правління Пенсійного фонду щодо встановлення справедливих пенсій. ОлександраБригинця до Прем'єр-міністра, начальника Головного Управління Держпродспоживслужби Держпродспоживслужби в місті Києві, Київського міського голови щодо грубого нехтування Законами України та морально-етичними засадами суспільства при рекламі тютюнових виробів на зупинках громадського транспорту. ОлександраБригинця до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо неналежного обладнання пандусами для переміщення пасажирами валіз на вокзалах України, зокрема Столичному; неналежної вентиляції у вагонах потягів у зимовий та весняний періоди; проблем з мовною ситуацією у спілкуванні з пасажирами. РобертаГорвата до міністра закордонних справ України щодо надання правової та дипломатичної допомоги, захисту прав та свобод громадянина України Чікоша Едварда.

ОлександраВілкула до Національного банку України, міністра фінансів України щодо забезпечення парламентського контролю стосовно структури та динаміки збільшення зовнішнього боргу України та можливих невідворотних негативних соціально-економічних процесів. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України, міністра соцполітики щодо парламентського контролю застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 18 року № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб" та забезпечення законного права на перерахунок пенсій усіх категорій військовослужбовців та ветеранів. Ярослава Маркевича до Генерального прокурора України щодо забезпечення швидкого, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Ярослава Маркевича до директора Національного антикорупційного бюро України щодо надання інформації. Борислава Берези до міністра юстиції щодо включення до складу ліквідаційної маси будівлі, до складу якої входить захисна захисна споруда цивільного захисту. Олександра Домбровського до Прем'єр-міністра щодо встановлення побутовим споживачам індивідуальних приладів обліку газу. Миколи Паламарчука до заступника голови Національної поліції - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо неповідомлення представником поліції свого прізвища, посади, Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до голови Хмельницької обласної держадміністрації щодо необхідності фінансування з обласного бюджету на 18 рік для капітального ремонту відрізку дороги у селі Шекеринці Ізяславського району Хмельницької області. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до міністра інфраструктури щодо відновлення руху поїзду за маршрутом Шепетівка- Івано-Франківськ-Шепетівка. Групи народних депутатів (Суслової, Безбаха, інших. Всього 79 наших колег) до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра фінансів щодо збільшення збільшення обсягів видатків, спрямованих на закупівлю оклюдерів, необхідних для здійснення ендоваскулярного лікування вроджених вад серця. ПавлаКишкаря до Генерального прокурора щодо дотримання законодавства слідчим прокуратури Харківської області Каліної під час досудового слідства. Юрія Бублика до міністра освіти і науки України про недопущення порушення прав педагогічних працівників міста Полтави та виділення додаткових коштів державної освітньої субвенції, необхідних для повернення їм надбавки за престижність педагогічної праці на належний рівень. Анни Романової до міністра освіти і науки України щодо недопущення припинення інноваційної освітньої програми "Інтелект України". Анни Романової до міністра культури щодо щодо діяльності державних підприємств туристичної сфери, підпорядкованих Міністерству культури України. Максима Полякова до Генерального прокурора щодо перевірки законності надання державними установами та підприємствами послуг на безоплатній основі. Іонової) до Прем'єр-міністра України щодо усунення перешкод у відновленні пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям селищ Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області. (Кондратюк,Фріз, Геращенко, Іонової, Луценко) до Прем'єр-міністра України щодо моніторингу ефективності та прозорості використання коштів міжнародної технічної допомоги, наданої Україні від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій протягом 1991-2017

ВолодимираПарасюка до Прем'єр-міністра, міністра соціальної політики щодо перегляду розміру державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. ВолодимираПарасюка до глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка щодо впровадження механізму контролю та нагляду за рішенням органів місцевого самоврядування. Оксани Білозір до голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, голови Служби безпеки щодо оцінки можливих загроз знищення інфраструктурних об'єктів, що забезпечують стаціонарний телефонний зв'язок та недопущення ризиків для національної безпеки України. ЮріяТимошенка до міністра оборони щодо надання статусу учасника бойових дій. ЮріяТимошенка до міністра екології та природних ресурсів щодо забезпечення екологічної безпеки громадян села П'ядики. Юрія Дерев'янка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо необхідності надання копій розпорядження Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області номер 11-р від 19 січня 2018 року "Про вжиття заходів" та Плану заходів щодо організації та проведення контрольно-перевірочних заходів суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у місцях масового відпочинку громадян протягом новорічно-різдвяних свят 2017/2018 років. ВікторіїВойціцької до виконуючого обов’язки голови Фонду державного майна України щодо договору купівлі-продажу ПАТ "Дніпроенерго" та ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД. Шановні колеги, на цьому я завершила оголошення 248 запитів народних депутатів України, які на цей час зареєстровані у Верховній Раді України. Ми маємо ще п'ять хвилин до перерви. І у нас надійшло 2 3 звернення від народних депутатів України щодо того, що вони незадоволені відповідями на свої запити. Я надаю зараз слово Лещенку Сергію, 3 хвилини, і потім Ігорю Шурмі – 3 хвилини. Сергія Лещенка надійшло 2, але вкладіться, будь ласка, в 3 хвилини. Дуже дякую. 11:55:38 ЛЕЩЕНКО С.А. Доброго дня, Україно! Це історія, коли вже наприкінці минулого року я проводив зустріч з виборцями в населеному пунктіЗабір'я Києво-Святошинського району і брав участь у віче, яке стосувалося фактично шахрайства, підробки з боку сільського голови, рішення про територіальну громаду. Це відбувалося прямо на сходах сільської ради, коли в мороз сільська голова навіть не пустила своїх, свою спільноту, свою громаду в приміщення, яке їм належить, викриття її шахрайських дій. Мною було направлене звернення, відкрито провадження. І так само обласна адміністрація Київської області не легалізувала це рішення, і на сьогодні питання розслідується поліцією в Києво-Святошинському районі. Це ще один приклад того, що українські громадяни здатні об'єднуватися, здатні виходити з протестами і завжди небайдужість громадян, вона здатна зупиняти шахрайські рішення, а так само змінювати життя на краще в рамках як громади, так і всієї України. Ну, і користуючись тим, що я маю нагоду виступити сьогодні, хотів так само повідомити громадян України, що, як і обіцяли, нами зареєстрований законопроект про позбавлення української спецслужби непритаманних функцій. Законопроект про інституційне посилення спроможності СБУ, щоб вона займалася тими справами, якими повинна займатися Служби безпеки в цивілізованій європейській країні. Щоб вона не займалася рекетом бізнесу, щоб вона не займалася вимаганням грошей, щоб вона не займалася їм влаштовують маски-шоу, обшуки, вилучення техніки, вилучення грошей і всього іншого, що унеможливлює роботу українських підприємств. запам'ятайте законопроект 8057, він внесений за підписами групидепутатів-єврооптимістів, це код доступу до чесної справедливої спецслужби. І ми маємо підтримку цього законопроекту з боку Офісу НАТО в Києві, який прямо в своєму листі так само сказав, що вони вимагають обмежити функції СБУ, тим, чим займаються спецслужби в цивілізованому світі, щоб це не мало жодного відношення до кримінальних справ щодо бізнесу, щодо так званого фінансування тероризму, бо під цією статтею займаються просто вимаганням грошей. І ви знаєте, що після цього відбулося? Після цього відбулося за підписом адвокатів першого заступника глави СБУДемчини, на мене відкрили кримінальне провадження. Я цього не боюся, я вважаю, що це визнання того, що наші заходи по захисту українського бізнесу працюють, що відкриття недоброчесних діянь СБУ, вони працюють на те, щоб це було припинено. І так само я вважаю, що це лише посилює нашу позицію. Тому, будь ласка, ми маємо об'єднатися навколо того, щоби СБУ перетворити на справжню спецслужбу європейської країни. Дякую за увагу. Шановні колеги, я на 2 хвилини продовжую засідання Верховної Ради. І зараз надається слово ІгорюШурмі, який так само, як і Сергій Лещенко звернувся до президії з заявою про те, що він незадоволений відповіддю на свій депутатський запит. Прошу, пане Ігоре. Шановні громадяни України! Влада підтримується народом, її поважають у тому випадку, коли взаємодія між Президентом, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою, вона євзаємо… проводиться із взаємоповагою. Що ми маємо на сьогоднішній день? Чи може розраховувати Верховна Рада на повагу серед людей, якщо працівниками Кабінету Міністрів нема жодної поваги до депутатського корпусу? Як можна назвати, що на депутатський запит від 12 квітня 2017 року, який був озвучений з трибуни Верховної Ради про те, що з регіонів, з лікарень, з медичних установ приходять сигнали про те, що поставляютьсяпротерміновані ліки, які неможливо використовувати? На цей запит приходить відповідь через 2 місяці з Міністерства охорони здоров'я про те, що відповідно до міжнародних угод закупівлі здійснюються з мінімальним терміном придатності, не менше як 15 місяців або 75 відсотків від загального терміну придатності. Після цього через рік, через 10 місяців приходить відповідь з Державної аудиторської служби України. І тепер зрозуміло, чому так всі мовчали. Встановлено, що міністерством є допущено ряд порушень. Не проведено відповідного моніторингу рівня забезпечення закладів охорони здоров'я та перерозподілу або заміни закладів залишку лікарських засобів, термін придатності яких був обмежений. І це привело до того, що на сьогоднішній день зіпсувались і знищені які знаходились в закладах охорони здоров'я або на складах державних підприємств на суму 18 мільйонів гривень! Відповідно Державна аудиторська служба всі свої документи з виявленими порушеннями направляє Головному слідчому управлінню Національної поліції України, інформується Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, в Генеральну прокуратуру України. Де є відповіді?! Де є відповіді? Ви собі уявляєте, на сьогоднішній деньпротерміновані ліки. Нема чим лікувати. Більше того я вам скажу, це не є випадково. В 2017 році не поставлено жодних ліків з грошей, які виділені на 2017 рік. Жодних ліків! Чекають діти, чекають дорослі, на превеликий жаль помирають, а тих ліків нема. І реакції нема. Тому що нема поваги до виявлених фактів, не притягуються до відповідальності. Як наслідок міністра, яка без громадянства і без освіти, звітує про забезпечення вакцинами від кору. Пам'ятаєте, як померла дитина у Краматорську колись? А тепер вчора померла дитина в Сумах. І хто за це відповідає? Цей запит до тих, хто контролює міністерство… Шановні колеги, закінчилися на цьому виступи у рубриці "Різне" наших колег. Я зараз оголошую на 30 хвилин перерву відразу після перерви розпочнеться запис народних депутатів України, які мають бажання і зацікавленість сьогодні виступити у рубриці традиційній п'ятничній з різних питань. Також я вас інформую, що після перерви засідання Верховної Ради України продовжить моя колежанка, пані віце-спікер Оксана Сироїд. Перерва на 30 хвилин. І зустрічаємося потім на продовження нашого засідання. Дякую.